kod utvrđenja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste poštom. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje Zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti Prijedlog? Državni tajnik u Ministarstvu obrane. Izvolite. Mate Raboteg. Hvala lijepo gospodine dopredsjedniče. Dakle, pred ovim cijenjenim Domom je Prijedlog Zakona o potvrđivanju dopunskog protokola ženevskim konvencijama iz 1949. godine o dodatnom znaku raspoznavanja. Naime, Republika Hrvatska kao stranka sve četiri odnosne konvencije iz 1949. godine sa pripadajućim protokolima izrazila je spremnost za potpisivanjem i dopunskog, tzv. trećeg protokola o dodatnom znaku raspoznavanja. U Ženevi je od 5. do 8. prosinca 2005. godine održana diplomatska konferencija o usvajanju tog dopunskog protokola, a njegov smisao je ustvari uvođenje uz već postojeća tri znaka crveni križ, crveni polumjesec te crveni lav i sunce koji se inače vrlo rijetko koristi i dodatni znak raspoznavanja koji je oslobođen svih religijskih i političkih konotacija. Naime, ovim dodatnim znakom premošćuje se jedno zatečeno stanje u praksi te se onim državama koje ne koriste postojeće obilježje, dakle bilo da se radi o polumjesecu ili križu koja su dakle priznata ženevskim konvencijama, a i to ponajviše zbog njihova povezivanja sa nacionalnim ili religijskim simbolima omogućava uporaba dodatnog znaka koji je po svom obliku univerzalan i oslobođen nacionalnih i vjerskih obilježja. Dakle, to je jedan kvadrat, imate ga u svojim materijalima. Osim njegove uporabe u zaštitne svrhe kojima se u vrijeme rata, dakle i u ratnim okolnostima štite medicinsko osoblje, zgrade i oprema itd., itd., regulira se i uporaba ovog znaka od strane nacionalnih društava i pri obavljaju njihove redovne djelatnosti pa će, omogućava se njegovom primjenom i nešto drugo. Dakle da one zemlje koje su koristile neke svoje specifične znakove koji nisu bili priznati ženevskim konvencijama, ugrade te specifične znakove u ovaj univerzalni znak. Prema tome, s obzirom da je u članku 7. ovoga protokola koji je u privitku ovoga zakona, odnosno sastavni dio ovoga zakona pardon, određeno da visoke ugovorne strane trebaju promicati uporabu ovoga znaka, razglašavati njegov značaj te posebno ga ugrađivati u vojno obrazovne programe kako bi se shvatio njihov značaj pomicati taj značaj u Oružanim snagama i među civilnim stanovništvom to je Ministarstvo obrane nositelj provedbe ovoga zakona za čiju provedbu su osigurana sredstva iz državnog proračuna na računu na računu Ministarstva obrane Republike Hrvatske i stoga predlažemo dakle da donošenje zakona o potvrđivanju ovog trećeg protokola ženevskim konvencijama iz 1949. godine po hitnom postupku. Hvala lijepa.